Imamo još jednu točku - a) Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Nacionalnog vijeća za znanost b) Prijedlog odluke o razrješenju članice Nacionalnog vijeća za znanost znanost c) Prijedlog odluke o imenovanju predsjednice i člana Nacionalnog vijeća za znanost Predlagatelj odluke je Vlada Republike Hrvatske, sukladno članku 11. stavak 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Nema potrebe. Hvala ministre. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu